Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije. Javio sam se iz dva razloga. Prvi je da najoštrije osudim nasilje koje sprovode Đilas, njegovo obezbeđenje, svi oni koji su najbogatiji, svi oni koji su najbahatiji danas u Skupštini grada i ispred Skupštine grada Beograda.Napad na Branku Lazić novinarku „Informera“ je sraman. To da imate Borka Stefanovića koji sprečava ženu koja je inače gađana i farbom i svim ostalim mogućim i nemogućim predmetima da se skloni od tog napada, da spasi svoj život, da vi tu ženu sprečavate da to uradi, to mogu samo najgori među najgorima, dno-dna, talog i to je pokazao i Borko Stefanović, Dragan Đilas, njihovi sledbenici, njihovo obezbeđenje, oni koji nose rolekse, oni koji su najbogatiji, koji su najbahatiji, onaj koji je opljačkao 619.000.000 evra od građana Srbije. Takvi su danas pokazali po ko zna koji put svoje pravo lice.Moje pitanje za građane Srbije, a i za nadležne organe, obzirom na to da su u Skupštinu grada Beograda danas uneli i pokušali da unesu i elektro šokove i noževe i dimne bombe.

ali ne razumem da vi nikakav, pa čak ni ljudski život ne poštujete da biste ostvarili svoj cilj. Pre dva dana ovde i dalje imamo Jasminu Obradović koja je u teškom stanju, imamo još dve poslanice Sonju Ilić, povređene zbog vaših šok bombi, suzavca, dimnih bombi, svega onog ostalog što ste bacili ovde u Skupštini naše Srbije samo u želji da dođete nasilno na vlast. Ne interesuje vas ni izbori, ni volja građana, ništa, samo pare, novac, roleksi i to je vaša prava slika i prilika.Nadam se da će nadležni organi reagovati, da će privedeni biti oni svi koji su izazvali nasilje i danas u centru Beograda i pre dva dana ovde u Skupštini Srbije.Borko Stefanoviću, neka ti je na čast to što si uradio, nasilje prema ženama, pogotovu vidim da je potpis koju vodi Dragan Đilas jer se on pokazao prema svom tastu i prema svojoj bivšoj supruzi, prema svom detetu kao nasilnik, a evo vidim i ti Borko pratiš taj put, tako da dobra vam je ta ideologija nasilja prema ženama, uzimanja noževa, elektrošokova i svega onoga što može da ugrozi živote ljudi, a samo da bi da se ne izrazim kako ne treba pred ovim parlamentom, samo da bi se vratio na vlast i da bi nastavio da kradeš.Drugi razlog zbog kojeg sam se javio obzirom na pitanja koja smo na početku današnje sednice imali oko Zakona o jeftinim kreditima za mlade, nekoliko pojašnjenja koja hoću da dam. Jedno od pitanja je bilo da imamo garantu šemu u iznosu od 400 miliona evra. Ako uzmete prosek manjeg stana u Srbiji da bude oko 75.000 evra, to je garanta šema koja može da pokrije oko 5.500 stanova. Jedno od pitanje koje se postavilo je da imamo preko 200.000 studenata, šta ćemo sa njima.Moj odgovor je veoma jasan. Mi krećemo sa ovom garantnom šemom. Ne znamo koliko će se studenata javiti. Studenti se inače mogu javiti ako danas bude glasanje, a zakon bude objavljen u „Službenom glasniku“ osam dana nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“ zakon stupa na snagu i u vašim poslovnim bankama možete da se prijavite za ove jeftine kredite koje garantuje država Srbija.Mi ukoliko vidimo da postoji veća tražnja, da se veći broj studenata javi, mi ćemo veoma lako, brzo samo podići nivo garantne šeme i tako omogućiti većem broju studenata da dođu do svoje prve nekretnine.Postavili ste pitanje oko kriterijuma. Jedan je kriterijum, a to je da imate između 20 i 35 godina. Nema drugih kriterijuma. Odete kod svoje poslovne banke i kažem, osam dana od dana objavljivanja zakona u „Službenom glasniku“ prijavite se za ovaj kredit. Procenat učešća vašeg u kreditu je samo 1%. Neviđeno, nikada se nije dešavalo. Upravo je to način na koji pomažemo mladima da dođu do svoje prve nekretnine. Neka je tih 75.000 evra prosečan iznos kredita, to je 750 evra. Za 750 evra dobijate svoju prvu nekretninu.Što se tiče radnog statusa, da i to pojasnim. Krediti su na raspolaganju i zaposlenima na određeno i na neodređeno, kao i nezaposlenim licima po sledećim uslovima. Dakle, zaposleni na neodređeno, poljoprivrednici, obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti i samostalni umetnici nemaju nikakva ograničenja kada apliciraju za ove jeftine kredite.

jemstvo vašeg člana porodice je dovoljno da dobijete ovaj kredit. Nezaposleni takođe kao što rekoh mogu da učestvuju u programu, s tim što su dužni da obezbede solidarno jemstvo kreditno sposobnog člana porodice. To je ono što smo kao obećanje dali i oni koji su nezaposleni mogu da se prijave za ove kredite, ali treba da imaju solidarno jemstvo člana svoje porodice.Maksimalna vrednost kredita koja je pokrivena ovim programom je, ponovio sam više puta, 100.000 evra, ali ne postoji ograničenje kada je visina kredita koju

ne postoji ograničenje kada je reč o ceni kvadrata, jer je to bilo takođe jedno često postavljeno pitanje, u smislu da li ima ograničenje, jer je to bila prva prezentacija, ako se sećate, do 2.000 evra, 1.500 evra, 1.000 evra cena po kvadratu, nema tog ograničenja. Dakle, ograničenje postoji samo kada je visina kredita u pitanju do 100.000 evra, mogu da se kupuju i veći stanovi, može da se uzima i veći kredit, zavisi od onoga koji taj kredit želi da koristi.Banke koje učestvuju u ovom programu u obavezi su da klijentima ponude učešće od 1% i grejs period od godinu dana. Naravno, ukoliko korisnik kredita želi veće učešće, i to je moguće, ukoliko ne želi da iskoristi grejs period, i to je moguće, ali minimum obaveza banke je godinu dana grejs perioda i 1%

prva godina grejs period, fiksna kamatna stopa 3,5%, subvencija države od tih 3,5% je 2%, dakle, korisnik kredita plaća samo 1,5% kamatu, ukoliko uzmete uzmete u obzir da je iznos kredita 75.000 evra. Dakle, prve godine, dok traje grejs period, korisnik kredita plaća 93 evra. trenutku, država subvencioniše, dakle, na ta 93 evra dodaje 124 evra direktno iz budžeta.Od sledeće godine, od druge do pete godine, fiksna kamatna stopa je 3,5%, opet subvencioniše država na isti način, pri čemu je iznos iznos kamate za korisnike kredita 175 evra, dodatno na to država daje iz budžeta još 124 evra, dakle, subvencioniše. I od šeste godine po kamatnoj stopi od tromesečni, odnosno šestomesečni EURIBOR, plus 2%, iznos kredita koji se plaća na mesečnoj bazi iznosi 340 evra. 93 evra, 175 evra, 340 evra, to je iznos kamate koje korisnik plaća, paralelno sa tim svakog meseca država uplaćuje novac iz budžeta, ali kada pogledate te iznose, jasno nam je, i i vama, i nama i svima, da su ti iznosi daleko niži od iznosa koje sada mladi plaćaju za zakup stanova, ukoliko žive u stanovima koje su zakupili.Period otplate kredita – do 40 godina, najviše do 70 godina života.Dakle, života.Dakle, nadam se da sam na ovaj način odgovorio na sva preostala pitanja koja su se danas pojavila u raspravi ovde pred vama. Inače, dobio sam na svom Instragram profilu profilu nekoliko stotina pitanja, na koja smo sve odgovorili, ali ovo su bila najvažnija i osnovna pitanja.Nadam se da ćete vi, naravno, ovaj zakon podržati, jedno veliko obećanje koje je predsednik Republike dao, da našim mladima izađemo u susret, da im obezbedimo prvu nekretninu, pod izuzetno povoljnim uslovima, da država pokaže svoju snagu i da još jedno obećanje koje smo dali na ovaj način i ispunimo. Hvala puno. **Snežana član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 8. član 9. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe

povodom ove tačke, ali da samo dodam. Želim da se zahvalim na podršci što se ovoga tiče. Čisto da znate da smo time izašli u susret, još jednom ću ponoviti, transportnoj zajednici, odnosno svim ljudima, svim firmama i pojedincima koji su se žalili na to da nemaju sve sertifikate i dozvole da bi mogli da obavljaju posao vozača. Problem je nedostatak profesionalnih vozača koje imamo u našoj zemlji. To je suština ove zakonske izmene. I nama je bilo žao što ona nije stigla da bude na dnevnom redu pre kada je to isticalo.Sve zemlje u svetu su produžile važnost svega toga na još neku godinu, mi smo izašli sada u susret i moći ćemo da moći ćemo da odgovorimo pozitivno svima njima. Mislim da će oni svi biti oko ovoga zadovoljni. Ali bih hteo da to ljudi znaju, jer u ovoj kakofoniji i u ovom nasilju u kojem smo imali prilike da prisustvujemo i učestvujemo, da budemo ovde, mislim da neko možda neće to ni da čuje, niti da konstatuje da se tako nešto desilo. Zato je bilo bitno da ovo bude na dnevnom redu, jer da smo čekali sada da to dođe do nekih sledećih sednica, imali bismo problema za ljude koji se bave ovim poslom profesionalno.Izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je kompleksna i ona će ići u narednim mesecima i kada se bude izabrala nova Vlada, ali mi smo već tu započeli sa svim tim aktivnostima. Tako da želim da se zahvalim na ovoj podršci.Želim da samo još dodam na kraju ovo o čemu je govorio prvi potpredsednik Vlade i ministar Mali,

Uviđaji su u toku. Mi radimo i upravo ovo što se sada dešava, o čemu je i on govorio, završena je sednica Skupštine grada, bilo je incidenata, bilo je je i tih konotacija da su građani, eto, policija kao maltretira građane, legitimiše građane, a kao privatno obezbeđenje čuva…Kakvo privatno obezbeđenje? Reč je o obezbeđenju koje Skupština grada, kao i svaka druga skupština opština i gradova, angažuje. Pri tome, imate obezbeđenja tih stranaka i tih ličnosti, oni su kao neki… Znate u kakvu smo mi situaciju dovedeni? Na primer, desilo se ono što se desilo u Novom Sadu i sada gađaju policiju raznim predmetima i desilo se da je neko iz te grupe, iz tog dela gde je bila policija uzvratio, odnosno taj predmet vratio tamo, i to je strašno. Znači, sad je veći problem što je neko vratio predmet otuda, nego neko ko je bacio to na policiju. Ali pazite, evo u kakvu mi sad situaciju dolazimo. Znači, kao i ovde ispred Skupštine grada Beograda. Odgovorni smo što ih nismo pustili da uđu.

Ko može da uđe, to nije naša stvar, to je stvar, može da uđe valjda onaj ko je poslanik, ko je odbornik. S druge strane, nikakvi predmeti koji mogu da budu opasni, da li su oružje ili neki drugi, ne mogu da se unose.Evo ovde smo mi juče imali situaciju, to ste vi svedoci ovde, da je jednoj poslanici oduzete lisice.Čekaj, sada ja kada pričam o lisicama, Veljko mi dodaje nešto za drugi zakon hajde da vratim, za ovaj zakon koji smo imali. Znači, cena za dobijanje dozvole za profesionalnog vozača biće niža za blizu 50%. Znači, sada je 1400 evra,

Ovim izmenama zakona, ako glasate, a nadam se da ćete da glasate, mi skoro za 50% smanjujemo tu cenu za profesionalne vozače. Mislim da je to velika korist, jer to nije ni mali broj ljudi zato što privreda se razvija i mislim da će ta mera biti pozdravljena naravno.E,

Pazite, nije policija otkrila lisice pretresajući tog narodnog poslanika, nego je to bilo u torbi, koja je puštena kroz rendgen. Znači, da se razumemo, pošto je po vašim propisima ovde definisano da predmet koji se oduzme se vraća poslaniku kada izađe. Znači, ta narodna poslanica je tražila i dovela je advokata, a i cela poslanička grupa da se buni zašto nismo vratili lisice. Moram da kažem samo to, zato što na lisicama postoji serijski broj i nadležni organi treba da utvrde odakle su te lisice. Da li su one za privatnu upotrebu ili su iz nekih državnih resursa, jer znate da je to službeno sredstvo koje duži policija, vojska i druge.To i druge.To je jedini razlog, ali zašto uopšte dolazimo u situaciju da se oko toga raspravljamo? To nešto ne može i ne može, kao što i vi sutra se dogovorite da li će u ovu salu moći da se unosi hrana i piće, ili neće moći, ako neće moći policija to nikome neće dozvoliti. I tu nema nikakve razlike, ali samo hoću da vam kažem do kakvih sve mi paradoksa, a pri tome reč je o ljudima koji pripadaju

policija ulazi po odobrenju i na poziv predsednice Narodne skupštine i postupa po instrukcijama. Ona ne postupa prema poslanicima, ali zato drugi državni organi koji treba time da se bave su nadležni da definišu, da li u nekim postupcima postoje elementi prekršaja ili krivičnih dela i zna se tačno zašto služi ta institucija imuniteta, ali ne da neko to zloupotrebljava i da može da radi nešto što ne može da uradi u običnom životu, svakako ne bi smeo da uradi ni ovde u sali i u zgradi Narodne skupštine. Hvala vam.

Hvala.Izmene ovog zakona sadrže dva člana, drugi je kada zakon stupa na snagu. Dakle, taj jedan jedini član u meritumu u stvari uvodi pravilo da se više neće od državnih privredni subjekata preduzeće, što bi smo nekada rekli, odvajati određeni procenat u fond koji je namenjen za četiri miliona građana koji na drugi način u privatizacijama nisu ostvarili nikakva svoja prava.Dakle, prava.Dakle, ovim zakonskim predlogom se uskraćuju buduća sredstva za četiri miliona građana, koliko god bila ta sredstva, budući da su ti građani inače oštećeni u svim prethodnim postupcima privatizacije naročito od 2001. godine na ovamo. Do tada su po ranijim zakonima mogli da učestvuju i oni u privatizaciji onda im nikako ne treba dalje uskraćivati mogućnost da dobijaju kolika god sredstva, ali ipak nekakva sredstva.Tako da ovaj zakon nije trebalo ni donositi. Prosto, menja se jedno postojeće pravilo u hodu i odjedanput se isključuje jedna mogućnost na koju su oni računali ranije. Sećate se krenulo je od onih 1000 evra za svakog građanina, to je taj koncept koji je unet u naš pravni sistem, kao odgovor na onu jednu jedinu narodnu inicijativu koju sam imao čast da ja, kao profesionalac vodim ispred sindikata gde smo skupili 560 hiljada potpisa za sedam dana i to je jedina narodna inicijativa koja je u 2006. godini imala prilike da ovde u parlamentu iznese svoje stavove i svoje zakonske predloge.Sada se od tih 1000 evra još dalje skraćuje, naravno to je uvek bila bajka, dalje se skraćuje ta mogućnost građana da nešto dobijaju, to je prosto pogrešno. Tako da moj amandman jeste – briše se, ali prosto pošto je samo jedan član u meritumu nije nikada ni trebalo ići tim putem. Hvala. Hvala. **Snežana Paunović** Zahvaljujem.Na član 2. su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati p Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.17. distributivne mreže, uključujući merne stanice, kao i rehabilitaciju gasovodnog sistema i jačanja transportnih i skladišnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, u celini.Molim vas koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, a saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe

Na član 4. amandman su zajedno podeli predstavnici iste poslaničke grupe. Na član 5. amandman su zajedno podeli predstavnici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podeli predstavnici iste poslaničke grupe.Na član 7. amandman su zajedno podeli predstavnici iste poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati p Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.18. o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po

član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 7. amandman su zajedno iste poslaničke grupe.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Tačka glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas&quot; Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje primopredajnih stanica Horgoš, podzemno skladište gasa Banatski Dvor i Loznica.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Zarad javnosti građana Srbije koji nas gledaju nisu tu amandmani koji sadrže neki poseban tekst. Oni se su svi – „briše se“.Ja se“.Ja ih čitam ovako brzo samo zato što predlagača nema u sali.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Tačka 20. – Predlog zakona od davanju garancija Republike Srbije u korist Banka Inteza a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza javnog preduzeća Srbijagas – Novi Sad po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo- Loznica.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iz iste poslaničke grupe.Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Tačka 21. – Predlog zakona o izmenama Zakona o privrednim društvima.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici iste poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Tačka 23. – Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.Primili ste amandman koji je podnet na Predlog zakona.Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 3. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.Niko ne želi da obrazloži.Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Tačka 24. – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona u sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o plata službenika i nameštenika u organima AP i jedinice lokalne samouprave, Zakon o zaposlenima u javnim službama i Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.Na član 2. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Tačka 27. – Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih uslugaPrimili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.Na naslov iznad član 11. i član 11. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na

član 73. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 76. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 78. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na

U najkraćem moguće, ja ću samo da obrazložim otkud amandmani na sopstveni zakon, i pored pokušaja jednog dela građana, predstavljeni opozicijom u ovoj Skupštini, koji su onemogućili da se ovaj zakon donese do kraja godine i stupi na snagu početkom ove godine, i to prosto nismo dozvolili da se desi, jer smo odlukama, onako kako je to zakonom bilo moguće, sva olakšanja i sprečavanja da banke naplaćuju previsoke kamatne stope građanima, pretočili u odluke koje važe do stupanja na snagu ovog zakona, ali je pomeranje rokova umesto od početka godine, sada sa stupanjem na snagu ovog zakona, uslovilo potrebu da podnesemo određene amandmane i da time institucionalizujemo zaštitu korisnika finansijskih usluga svih građana i vas koji sedite ovde i pružate podršku Narodnoj banci, banci, Vladi Republike Srbije da zajedno učinimo sve što je moguće na poboljšanju njihovog životnog standarda, ali i onima koji su to onemogućavali i koji će koristiti pogodnosti ovog zakona, kao i pogodnosti svih ostalih ekonomskih mera koje donosimo u koordinaciji monetarne i fiskalne politike.U tom smislu samo želim da podsetim da ovaj zakon unosi novine u ograničavanju kamatnih stopa na sve vrste kredita, da podstiče zaduživanje sa fiksnom kamatom, znači da omogućava predvidivost u zaduživanju i da u velikoj meri unosi novinu.Kako god se to nekome dopalo ili ne, moram da priznam da smo najveću podršku kao NBS imali u predsedniku Republike gospodinu Aleksandru Vučiću, koji je podržao naš predlog da onaj ko ima problema sa otplatom kredita u trenutku kada u taj problem dođe može sam da proda hipotekovanu nepokretnost i za to ima rok od 60 dana. Ukoliko ne može sam da je proda, on prepušta banci da to učini, ali menjamo praksu da više ne bude prodao nepokretnost, a ipak mu ostaje zaduženje.Videćete kolika je to novina u pravnom sistemu Republike Srbije dopalo se nekome ili ne, jedan od amandmana, baš ovaj na član 79. gde smo pomeranje roka za brisanje hipoteke i povlačenje menica koje je građanin dao kao instrument obezbeđenja banci, gde su određene grupe ponovo videle mogućnost da zarađuju 250 menični blanket, ali značajni sudski troškovi i neki masovni sporovi, pa zatrpavanje sudova da se ne bave pravim poslovima, nego ovim gde, verujte, u nevraćenom na vreme meničnom banketu oni nalaze nov posao pošto su ga izgubili u nekim drugim oblastima.Mi smo zahtevali da se pomeranje roka sa 31. marta odloži na 1. jul da bi banke mogle da obave ovaj posao na vreme i kako treba.Da podržim ono što je potpredsednik Siniša Mali rekao, da garantna šema i kolega koji je insistirao da rok od mesec dana u otplati kredita može da bude i tri meseca, nema potrebe za takvom vrstom izmena zato što smo članom 44. Zakona o zaštiti korisnika predvideli jednu veću odgovornost banaka, da sa korisnikom kredita koji zapadne u teškoće pronalazi načine za otplatu tih kredita.Jednom rečju, pokušavamo da u svakoj oblasti, pa i onoj koja baš nije omiljena u našem sistemu, finansijskim institucijama, stvorimo vrstu odgovornosti gde profit ne može da bude jedina mera vrednosti, održavanje finansijskog zdravlja klijenta, jer kada imate kreditno sposobnog dužnika i onog koji kredit vraća na vreme, vi ćete imati i veći profit i stabilnije poslovanje, a finansijski sistem jeste nešto što značajno utiče i na rast BDP i kreditna aktivnost utiče u značajnoj meri i na povećanje životnog standarda svakog pojedinca, ali i na rast privrede, koja zahvaljujući merama ekonomske politike Vlade Vlade i NBS kroz stabilan kurs i stabilne uslove poslovanja u velikoj meri iz sopstvenih izvora finansira svoj razvoj, ali i kreditnom aktivnošću koja na ovaj način i ovim zakonom održava ravnotežu i u informisanju, ali i u koristima koje sistem treba da pruži bih sa javljanjem po ovom zakonu završila javljanje i po ostalim zakonima koji su na dnevnom redu, jer sam najvažnije stvari ovde istakle.Samo da dodam da ono što je bila uobičajena praksa do sada

tu smo takođe podneli jedan amandman, da ne samo zlato, nego i srebro i sve druge plemenite metale onaj ko u Srbiji to proizvodi

cenu koja je berzanska. Znači, ni na koji način ne dovodi u pitanje konkurentnost, ali ono što je naše, ostaje da bude sigurnost Srbije koju smo dokazali sa visokim devizni rezervama, od kojih je značajan deo i u zlatu.Ja se nadam da će vaš NBS nastaviti da bude neko ko radi u interesu svih, pa i onih koji su onemogućili da se ovi zakoni

puno.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.Tačka

član 8. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 9. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Pošto smo čuli obrazloženje guvernerke Jorgovanke Tabaković i završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Gospodin

Znam da je važno da se danas glasa i jasno mi je, takođe, da ovim javljanjem za reč kršim Poslovnik, ali mislim da je važno da kažem samo nekoliko rečenica. Neću vam oduzimati mnogo vremena.Vezano za Predlog zakona o dopuni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju… **Snežana Paunović** Da vas zamolim, gospodine ministre, samo da završim sa zakonima Narodne banke i dolazimo do vašeg zakona i ja ću vam svakako dati reč.Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Tačka

Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i

koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načeli pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Tačka

poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici iste poslaničke grupe.Na poslaničke grupe.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. građana.Primili ste amandmane koji su podneti na Predlog zakona.Pošto je Narodna skupština obavila načeli pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na i član 11. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 12. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 45. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 7. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 17. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.Na

Hvala.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, najpre želim da vam se zahvalim svima vama koji ste učestvovali u diskusiji sugestijama oko zakona koji su na dnevnom redu danas pred vama.Nažalost, imali smo priliku pre dva dana da vidimo nemile scene ovde u parlamentu, da vidimo, na kraju krajeva, i pravo lice onih najbahatijih, najbogatijih, koji sebe zovu liderima opozicije i koji bi na svaki način nasilno želeli da se vrate na vlast.Želim brz oporavak svima onima koji su bili povređeni pre dva dana, Jasmini, Sonji i drugoj Jasmini i nadam se da ovakve nemile scene više nikada neće da se ponove.Poštovani građani Srbije, da sumiram samo nekoliko zakona koji su izuzetno važni i očekujem da, ako budu usvojeni, će umnogome unaprediti i kvalitet života građana Srbije i njihov životni standard.Predlog zakona o jeftinim stanovima za mlade od 20 do 35 godina ovde je pred vama. Završili smo raspravu i u načelu i u pojedinostima. Jedna velika važna vest za sve naše mlade ljude, ne samo studente, dakle, za sve mlade od 20 do 35 godina, jeftini krediti sa učešćem od 1%, uz veliku državnu pomoć, velike subvencije iz budžeta Republike Srbije. Nikada se to nije desilo.Gledali smo da li postoji još neka zemalja, bar u Evropi, koja to radi, ne radi ni jedna, što dovoljno govori i o posvećenosti naše ekonomske politike mladima a, na kraju krajeva, i o politici koju sprovodi predsednik Aleksandar Vučić, s obzirom na to da je ovo bila njegova ideja koju smo mi na tehničkom nivou uspeli da sprovedemo u delo.Ovaj zakon

samo napred.Svima onima koji će uzeti ove jeftine kredite želim puno lepih trenutaka u svojim novim nekretninama. Ne moram da govorim koliko to znači za osamostaljivanje mladih, koliko to znači za njihovu sigurnost, koliko to znači za dalje podsticanje i nove dece i brakova i svega ostalog, jednostavno, ta sigurnost kad imate prvu nekretninu, a u ovom slučaju država vam pomaže maksimalno da tu prvu nekretninu dobijete što jeftinije, što brže, jer, podsećam, mogu da se prijave i zaposleni na određeno i zaposleni na neodređeno, ali i nezaposleni. Dakle, prosto, tako nešto do sada nije bilo i ovo je šansa koju će, po meni, svako da iskoristi.Drugi zakon koji mi je veoma važan direktno utiče na životni standard građana Srbije, Zakon o ograničavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke, stambene kredite. To je veoma važno da onemogućimo bankama da da zloupotrebljavaju situaciju na tržištu, a s druge strane da omogućimo građanima Srbije da na pravi način sačuvaju svoj životni standard. To je nešto što će imati direktnog uticaja na sve građane Srbije, sve one koji su uzeli ove kredite, a s druge strane pokazati ozbiljnost naše politike, da nam je čovek osoba koja je najvažnija i da smo usmereni ka rešavanju njihovih svakodnevnih problema.Treći zahtev koji je veoma važan odnosi se na četvrti zahtev studenata, usvajanje Zakona o visokom obrazovanju i tokom rasprave imali smo priliku da čujemo dosta toga oko pojedinosti ovog zakona, ali najvažnije je da idemo sa dodatnih 18 milijardi dinara na godišnjem nivou dodatnog novca za visoko obrazovanje, 12 milijardi je direktan zahtev studenata, 20% povećanje budžeta za visoko školstvo, preostalih 6 je dodatni novac za povećanje plata, naknada, nagrada i svega ostalog za nastavno osoblje, dakle za one koji rade u visokom obrazovanju. Ogroman, ogroman iskorak napred.Apsolutno smo dobili saglasnost svih sedam državnih univerziteta u našoj zemlji za ovaj zakon. Ovo je sada prilika koja, po meni, ne treba da se propusti, prilika koja sada zavisi i od profesora i od studenata i od svih ostalih i moj poziv stoji, da nakon usvajanja ovog zakona se studenti vrate u klupe, da se normalizuje nastava i da se svako bavi svojim poslom. Studenti treba da uče kako bi sve nas ovde jednog dana nasledili i vodili svoju Srbiju.Ono što sam video kao komentar juče na ispunjenje ovog zahteva bilo je pitanje - pa da, samo kada će taj novac da se vidi na razdelu u budžetu za visoko obrazovanje? Videće se odmah nakon usvajanja ovog zakona, dakle, to je pravni pravni preduslov da se ovaj zakon usvoji, kako bi onda kroz budžet bilo sprovedeno prebacivanje 18 milijardi dinara sa računa tekuće budžetske rezerve na razdeo koji se odnosi na visoko obrazovanje.Ono što je veoma važno, to nije od sledeće godine, to je novac koji je odmah na raspolaganju svim ustanovama visokog obrazovanja.Ono što mi je, još dve ili tri stvari važno, dakle, za sve naše privrednike Zakon o slobodnoj trgovini, odnosno potvrđivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Egiptom i sa Emiratima, još jedna velika šansa da se te zemlje, jedna koja je u razvoju, druga koja je već razvijena, otvore za izvoz naših proizvoda. Mi smo prošle godine imali i usvajanje Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom. Jedinstvena smo zemlja u svetu koja ima i mogućnost da izvozi svoje proizvode u CEFTA, u EU, u Tursku, u Evroazijsku uniju, dakle, Rusija, Belorusija, Kazahstan.Kad saberete sve zemlje gde država Srbija i sa kojima država Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini, to je negde 2,2 milijarde ljudi, ogromna šansa za našu privredu. Država će nastaviti da ispunjava svoju funkciju u smislu otvaranja novih tržišta, otvaranja novih mogućnosti i kroz direktnu podršku našoj privredni da na takav način omogućimo njihov dalji rast, ubrzani rast. Naravno, to znači i nove investicije, nova radna mesta, veće plate i sve ono što čini sliku i daje sliku jedne uspešne privrede kakva je srpska privreda danas.Želim da, takođe, čestitam svim građanima, s obzirom na to da nekoliko zakona koji su danas pred vama znače završetak veoma važnih putnih pravaca u Srbiji, prevashodno tu mislim na Ruma - Šabac - Loznica, autoput i brzu saobraćajnicu, kao i na završetak Dunavske magistrale. Ta dva zakona su na dnevnom redu, bila su predmet rasprave. Nadam se da ćemo dobiti podršku da obezbeđujući dodatno finansiranje za ova dva projekta ih i završimo kao što smo i obećali. Preostalo je, de fakto, do Golupca 36 kilometra, koje ćemo s ovim novcem da završimo, a i sami znate koliko to znači za taj deo Srbije.Četiri zakona koja su vezana za dalju gasifikaciju naše zemlje, program čvrstog otpada, dakle, regionalni centri za čvrsti otpad i njihova izgradnja u sedam gradova u Srbiji, takođe su jedan od zakona o kojima smo raspravljali.Konačno, ono što mi je na kraju važno kada je naš put ka EU u pitanju, ovde imate i sporazume koji se odnose na tzv. reformu rasta, Reformsku agendu, izvinjavam se, i Agendu rasta. Mi smo obećali, predsednik je o tome govorio, da ćemo do kraja 2026. apsolutno svaki zakon i podzakonski akt usaglasiti sa zakonima i legislativom EU. To je za nas veoma važno. Da li će nas u nekom trenutku primiti u EU ili ne, to je političko pitanje i zavisi od njih, ali mi ćemo da uradimo sve da nam standardi budu jednaki, ako ne i bolji, u odnosu na one koji su u EU, i to samo u naredne dve godine, dakle do 2026. godine, do kraja te godine.Zakon jedan koji je pred vama upravo nam otvara mogućnost da povučemo prvih 112 miliona evra

ali na kraju krajeva građani Srbije videli su sami kako izgleda kada gađate žene, kada koristite dimne bombe, suzavac, šok bombe i sve ostalo da dođete na vlast, uz veliku osudu napada na Branku Lazić danas, novinarku „Informera“ ispred Gradske skupštine. To je slika i prilika, poštovani građani Srbije, srpske opozicije, slika i prilika onih najbogatijih, najbahatijih, onih koji nose „rolekse“, onih koji nemaju nikakve dodirne tačke sa realnošću, onih koji su finansirani od USAID-a, Rokfelera, Soroša i ostalih, onih koji podržavaju politiku Aljbina Kurtija, kao što to Miloš Jovanović i ostali koji se raduju da se slika u svet pošalje iz srpskog parlamenta ista ona koju je slao Aljbin Kurti iz Prištine. To su ljudi koji ne žele dobro Srbiji, to su ljudi koji žele da Srbija ne samo da stane, nego da Srbija nestane i to su ljudi protiv kojih se borimo.Svi ovi zakoni koji su danas na dnevnom redu, sve ovo o čemu ćete vi glasati upravo ide u prilog tome da nastavimo, da nam se Srbija razvija, da Srbija raste, da vodimo računa o našim mladima, da vodimo računa o svakom novom radnom mestu, da otvaramo fabrike, da otvaramo našu Srbiju svetu i da svako obećanje koje dajemo ispunimo, pogotovo obećanje koje je vezano za EKSPO 2027. godine kao naša najveća razvojna šansa za dalje podizanje plata, podizanje penzija, podizanje minimalnih zarada. Srbija je, dame i gospodo, kao što znate, među top jedna, dva ili tri zemlje po stopi razvoja i brzini razvoja i brzini rasta BDP-a u Evropi u ovom trenutku i mi sa tim želimo da nastavimo.Hvala vam puno na saradnji. Radujem se viđenju sledeće nedelje. Hvala puno. Hvala.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.Poštovani celini.Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o tačkama od 1. do 32, 65. i 66. dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlozima zakona bude odmah po završetku pretresa tih predloga zakona.U skladu sa ovom odredbom, određujem četvrtak, 6. marta 2025. godine sa početkom u 15.00 kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 32, 65. i 66. dnevnog reda ove sednice.Sada određujem pauzu. Vidimo se u 15.00 časova.Hvala Hvala